Diplomatska i ekonomska saradnja naše države sa svetom doprinela je širenju mreže sporazuma o slobodnoj trgovini koja omogućava da proizvođači Srbije imaju povlašećni status na tržištu od preko 1,3 milijarde ljudi.

Ovaj sporazum omogućava izvoz srpskih proizvoda bez carine na tržište koji broji oko 13 miliona stanovnika i to je velika šansa sa srpske proizvođače, izvoznike, a ujedno i dobra prilika za privlačenje novih stranih investicija. Srbija najčešće u zemlji EFTA izvozi aluminijum, voće, povrće, auto delove, bakar, lim i delove novog nameštaja i za sve industrijske proizvode ne naplaćuje se carina.Što se tiče poljoprivrede, za sve EFTA zemlje jedinstveno su tretirani prerađeni poljoprivredni proizvodi, riblji proizvodi, dok su bazni poljoprivredni proizvodi ispregovarani bilateralno, odnosno sa svakom zemljom posebno. Današnjim predlogom izmena i dopuna Zakona o potvrđivanju odluke mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije o slobodnoj trgovini, definiše se pojam - proizvodi sa poreklom i unapređuju se metode alternativne administrativne saradnje.Svi ovi naši partneri su u zoni slobodne trgovine i naše države su se dogovorile da u naše bilateralne sporazume uvrstimo nova pravila o poreklu koje će se alternativno primenjivati uz već postojeća pravila regionalne PEN konvencije koju Srbija osvojila 2013. godine. Ovim izmenama zakona menja se protokol B ovog sporazuma tako što se uvodi novi set pravila o poreklu robe tzv. alterantivnih pravila koja su prelazna i primenjivaće se sve dok revidirana pravila PEN konvencije ne stupe na snagu.Nova pravila su modernizovana i ona će našoj privredi doneti mnogo benefita, kao što su lakše sticanje srpskog porekla robe koja je namenjena preferencijalnom izvozu i u toj suštini i najvažnija izmena ovog zakona, kao i lakša mogućnost izdavanja elektronskog dokaza i prihvatanja dokaza o poreklu robe.Druga dva bilateralna sporazuma sa Islandom i Švajcarskom konfederacijom o trgovini poljoprivrednih proizvoda posmatramo u kontekstu ovog prvog sporazuma koji sad menjamo. Radi se o posebnim nivoima liberalizacije, oba sporazuma se pozivaju na protokol B pravila o poreklu robe iz osnovnog sporazuma. Pošto menjamo protokol B, tome prilagođavamo i naše bilateralne sporazume sa ove dve države.Sporazum sa Norveškom koja je trebala biti zajedno sa ove države će se značajno potpisati jer one nisu izvršile interne procedure za potpisivanje odluke o izmeni sporazuma.Kada je u pitanju izmena i dopuna Zakona o potvrđivanju carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe, poznate kao Konvencija TIM, one su uglavnom tehničke prirode. Taj TIM karnet sistem nudi prednosti prednosti za sve karike u lancu međunarodnog transporta robe, kako i za prevoznike i carinski sistem tako i za transport i trgovinu. Taj TIM karnet je napravljen da bi se maksimalno olakšalo kretanje robe i da bi se tranzitnim državama garantovalo pokrivanje carine poreza u slučaju zloupotreba i ovaj sistem obezbeđuje najsigurniji način osiguranja robe u transportu.Izmene zakona uglavnom se odnose na usklađivanje sa naprednim tehnologijama i sa potrebama privrede i organa koji postupaju, kada su u pitanju tranzitne isprave i dokumenta kao i carinske procedure. Konvencija je omogućila međunarodni tranzitni postupak prvi put i na zemlje severne Afrike i zemlje Bliskog istoka, kao i zemlje cele Evrope, za razliku od Konvencija o zajedničkom tranzitu koja se odnosi samo na članice EU.Pored svih EU.Pored svih ovih konvencija zakona i sporazuma, mi i dalje imamo ogroman problem na našim graničnim prelazima kada su u pitanju kilometarske kolone kamiona i svih procedura vezanih za to. Srpske kompanije se suočavaju sa brojnim poteškoćama u drumskom transportu robe koja se šalje u EU. Razlozi su uglavnom nalaze na graničnim prelazima prema Hrvatskoj, Mađarskoj i ovo je zaista jedan veliki problem za naše firme.Ideja o zelenim koridorima koja bi direktno vezala EU i Zapadni Balkan bi jako pomogla da se reše problemi, kao i projekti koji se odnose na razmenu podataka o robi i slanja tih podataka na carinske terminal pre samog dospeća kamiona.Za dalji razvoj transporta na relaciji zapadni Balkan, EU, potrebno je pojednostaviti procedure i uspostaviti pravni okvir za digitalne transportne dokumente. Verovatno bi puno pomoglo i rešavanje ovih problema i proširenje kapaciteta carinskih terminala, kao i to da prelazi budu otvoreni 24 sata.Ovo je neminovno da se desi zbog sve većeg prisustva stranih investicija u našoj zemlji i potrebe tih kompanija koje ovde posluju za efikasnim izazovom svojih proizvoda, ali je potrebno što pre preduzeti neke važne korake.Prema nekim procenama 800 miliona eva godišnje bi uštedele zemlje zapadnog Balkana kada bi se uvele zajednička carinska kontrola na graničnim prelazima poput one koja je prošlog septembra profunkcionisala između Preševa i Tabanovaca koja je inače jedini naš, jedini integrisani granični prelaz. I to bi verovatno model za čitav Balkan i uspešno bi se rešio problem.Bez obzira na sve, današnji sporazumi koji su na dnevnom redu su u interesu naše države i poslanička grupa JS će u danu za glasanje podržati pomenute predloge. Hvala.

pod uticajem društveno političkih i ekonomskih kretanja u svetu, uz nova dostignuća savremene nauke i tehnologije, menjaju se uslovi i način trgovine.Spoljno trgovinska politika naše države uspešno prati i prilagođava se globalnim pravilima i trendovima. U skladu sa tim, poslovna politika preduzeća koja posluju na našem tržištu mora da bude u skladu kako sa nacionalnim, tako i sa relevantnim inostranim propisima iz ovih oblasti.Svaka država ima svoj sistem ekonomskih odnosa sa inostranstvom u čijoj osnovi je spoljno trgovinski sistem, a spoljna trgovina obuhvata razmenu i dobara usluga sa inostranstvom, kao i obavljanje brojnih privrednih delatnosti.Moramo imati u vidu specifičnost spoljntrgovinskog prometa i uopšte sve privredne delatnosti koje podrazumevaju postojanje posebnih stručnih znanja. Posebna pažnja se poklanja elementu inostranosti, jer se za razliku od unutrašnje trgovine naš partner nalazi u inostranstvu. Rizik u poslovanju je veći, neophodno je poznavanje čak i najudaljenijih tržišta na svetu, njihovih spoljnotrgovinskih, deviznih, carinskih, valutnih, ali i političkih i privrednih sistema. ova teorijska saznanja i veština su potrebne i neophodne da bi se trgovina neometano odvijala.Kada govorimo o sporazumu o slobodnoj trgovini koju je Republika Srbija zaključila, primenjuju se preferencijalne stope carine na robu, poreklom iz tih zemalja koje su niže od onih koje su propisane Zakonom o carinskoj tarifi. Uslov da ovu robu prate odgovarajući dokazi o poreklu.Srbija ima sporazume o slobodnoj trgovini sa više država i međunarodnih organizacija, kao što su Ruska Federacija, Belorusija, Turska, Kazahstan. Takođe je važno ukazati na CEFTA sporazum, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, kao i EFTA sporazum koji je jedna od tačaka našeg današnjeg dnevnog reda.Evropsko udruženje slobodne trgovine, kolokvijalno poznatijeg kao EFTA, osnovano je još 1960. godine. Ono danas broji svega četiri države članice, to su Island, Kneževina Linhenštajn, Kraljevina Norveška i Švajcarska konfederacija.Ostale prvobitne članice napustile su organizaciju po pristupanju EU. Sporazum EFTA ima po sadržaju tipske sporazume o slobodnoj trgovini sa više država i međunarodnih organizacija. Sporazum naše države i EFTE stupio je na snagu 2010. godine. Sprovođenju ovog sporazuma u praksi u velikoj meri doprinosi boljem pozicioniranju Srbije na svetskom tržištu i režimu slobodne trgovine. Ovaj sporazum omogućava izvoz srpskih proizvoda bez carine na tržište koje ima 13 miliona stanovnika.Kada govorim o spoljnoj trgovini u Srbiji u 2019. godini, u poređenju sa ostalim našim spoljnotrgovinskim partnerima, taj procenat je kada govorimo o EFTI iznosio 1%, što nije zanemarljivo iako ima prostora za dalje unapređenje. Ovo je velika šansa za srpske proizvođače i izvoznike, ali i šansa za privlačenje stranih investicija na naše tržište. Norveška je jedna od članica EFTE i jedan je od najvećih bilateralnih novatora u Srbiji, što je ostvareno raznim programima pomoći, brojnim investicijama i njihovim ulaganjem.Važno je reći da je 2016. godine osnovano Srpsko – Norveški poslovni forum. Pored Sporazuma o slobodnoj trgovini sa EFTA, Srbija ima i zaključene sporazume o poljoprivredi sa svim njenim državama članicama.Srbija je tradicionalna poljoprivredna zemlja, spremna za 21. vek zahvaljujući strateškim i sistematskim ulaganjima u razvoj poljoprivrednog sektora. Radimo na tome da naša poljoprivreda bude efikasnija, održivija, produktivnija i otpornija na sve klimatske prilike.Prema rezultatima poslednjeg popisa poljoprivrede iz 2012. godine u Srbiji je registrovano blizu 600 hiljada poljoprivrednih gazdinstava. Kada govorimo o sporazumima o poljoprivrednim proizvodima sa Islandom i Švajcarskom važno je reći da se navedene izmene ovih sporazuma odnose na definiciju pojma - proizvodi sa poreklom, što je takođe i osnov za izmene i dopune protokola B u Sporazumu o slobodnoj trgovini između država EFTE i Srbije.Implementacijom novog seta pravila o poreklu robe, predviđeno je da se u svrhu sprovođenja sporazuma i konkretno odredbe koje se odnosi na primenu pravila o poreklu robe poziva na regionalnu Konvenciju o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima porekla.Takođe, bih se nadovezao i rekao da Ministarstvo životne sredine, ono što trenutno radi smatram da dobro radi, smatram da ministarka zaista svoj posao radi maksimalno odgovorno, kao i ceo njen tim. Takođe da država Srbije sve više sredstava odvaja i sve više pažnje poklanja očuvanju životne sredine u Srbiji. Ovo vidim kao nastavak kontinuiteta i ogromnog rada i prethodnog ministra i prethodne Vlade, jer zaista ne mogu da prekinem taj nit između ove i prošle Vlade.Ovo mi je prvi mandat kao narodni poslanik i takođe svojim glasom sam glasao za ovu Vladu, ali mislim da su i građani na izborima koji su održani 21. juna potvrdili da je i ona prethodna Vlada koju smo mi zajedno opet činili, zaista dobro radila svoj posao i ne mislim da kvalitet nečijeg rada može meriti po broju javnih nastupa. Mislim da se on meri na drugačiji način i zaista ministarka i vama i vašem timu želim da čestitam na tome što nastavljate taj kontinuitet i što zaista sa posebnom pažnjom prilazite sve većem problemu koji se koji se odražava na naše građane, kada pričamo o zaštiti životne sredine.Na samom kraju, par rečenica i o našem bilateralnom sporazumu, odnosima sa Švajcarskom. Švajcarska je jedna od ekonomski najznačajnijih zemalja u svetu, vojno neutralna. Izrazio bih ovom prilikom veliku zahvalnost na svemu onom što su oni učinili za nas. Podsetio bih takođe da se za vreme Prvog svetskog rata, ugledni doktor Arčibald Rajs pokazao kao veliki prijatelj našeg naroda, čovek koji se zaista osećao jednim od, i jednim od, i učestvovao kao dobrovoljac u ratu između, u tom Prvom svetskom ratu, između 1914. i 1918. godine. Takođe se lično angažovao oko zbrinjavanja srpske dece u Švajcarskoj, pružao pomoć srpskom stanovništvu u okupiranoj zemlji i takođe i svojim autorskim radovima nam ostavio mnoga svoja zapažanja koja možda ni mi sami ne primenjujemo i ne vidimo sami o sebi i određene stvari koje je on on zapazio i na neki način ostavio određeni trag, pisani trag tog vremena kao opomenu našem narodu.Zahvalnost takođe Švajcarskoj na humanitarnoj pomoći tokom devedesetih godina, o tome je pričala i moja koleginica Snežana Paunović. Mislim da to ne smemo da zaboravimo i naše izuzetno dobre odnose ukazuje i veliki broj naših sporazuma kojih ima između Srbije i Švajcarske ima ih oko 51. Švajcarska je naš veoma važan partner u pogledu robne razmene i jedan od najvećih investitora u srpsku privredu. Takođe, imamo veliki broj švajcarskih kompanija u našoj zemlji, 550 švajcarskih kompanija koje zapošljavaju 11 hiljada radnika.Iz svega ovoga što sam

gospodine Zukorliću.Uvažena ministarka, drage kolege, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša. To je najlepši grad u Srbiji. Inače, ovde u Skupštini sam izabran sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu i predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku.Kao

koji sada malo odmaraju, ali se spremamo svi za onaj talas koji će doći ukoliko se svi ne vakcinišemo.Zato dragi doktori, dragi medicinari, svi ljudi koji se bavite zdravstvom, vama želim puno uspeha u radu, a ovde sa ovog mesta pozivam sve ljude koji se nisu vakcinisali, sve one mlade ljude da to urade što pre da zaštitimo našu zemlju Srbiju i da budemo uvek napredni.Inače, sada govorimo o onim stvarima koje su bitne za mene kao predsednika Ujedinjene seljačke stranke, to je poljoprivreda. Sve stvari koje su sada rekli, izvoz naših poljoprivrednih proizvoda, saradnja sa nekim zemljama, to je nešto što je veoma bitno. Ali, kod nas koji se bavimo poljoprivredom koji dolazimo iz područja, kao što je Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, Merošina, Boljevac i veliki broj takvih opština na jugoistoku Srbije, tim područjima moramo staviti mnogo veći akcenat kroz finansijsku podršku. Direktna finansijska podrška mora da dođe do tih naših proizvođača zato što je tamo priroda veoma kvalitetna, mogućnost da se bavimo poljoprivredom je velika. Zbog toga mi moramo obezbediti da se do tih naših poljoprivrednih proizvođača lakše dođe, da te subvencije lakše dođu, da to bude za njih ostvarivo.Inače, za mene kao čoveka koji se bavi poljoprivredom, velika stvar jeste stočarstvo. Velika potreba za našu zemlju Srbiju da se razvija stočarstvo, da povećavamo stočni fond, a svedoci smo da stočni fond opada. Stočni fond opada, ali mi na tome moramo da radimo da se taj stočni fond poveća.Pomoć našim malinarima, svaka čast, skidam kapu. To je veoma bitno, ali tu su i stočari. Njima moramo da nađemo mogućnost da se i njima obezbedi plasman naših proizvoda iz tih rubnih područja, kao što je Svrljig, da sada tamo recimo imamo, kod nas je veoma prepoznatljivo stočarstvo, ovčarstvo, proizvodnja mleka, sira, proizvodnja belmuža. To isto važi i za ovaj deo naše Srbije u Raškoj, sjenička ovca, sjenički sir. To važi za veliki broj naših opština na teritoriji cele Srbije koje imaju kvalitetne proizvode koji se dobijaju iz naše zdrave proizvodnje, zdravlje poljoprivrede.Još jednom, uvažena ministarka, priroda nam je dala sve. Mi tu prirodu moramo a na konto te prirode imamo naše proizvode poljoprivredne koje možemo plasirati svuda.Još jednom, uvažene kolege, poštovani muftija, gospodine Zukorliću, ja ću kao i predsednik Ujedinjene seljačke stranke, ispred kluba Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke glasati za predloge ovih zakona zato što je to potrebno. Još jednom pozivam sve ljude koji vode Vladu, koji vode državu da se stavi veći akcenat finansijski na pomoć našim rubnim područjima, našim selima i svim onim ljudima koji žive na selu i od sela. Hvala još jednom. Hvala poštovani kolega. Moram primetiti da uspešno uspevate da budete jedan od najprepoznatljivijih predstavnika seljaka u ovoj zemlji. Samo nastavite.Sada narodna poslanica Jelena Obradović.Izvolite. **Jelena Obradović** Zahvaljujem, predsedavajući.Uvažena ministarka sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, danas mi je izuzetno zadovoljstvo obzirom da dolazim iz regiona Šumadije, da se na današnjem dnevnom dnevnom redu Skupštine nalazi Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za projekat daljinskog grejanja u gradu Kragujevcu, koji je potpisan između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.O samom značaju ovog projekta je suvišno govoriti. Ja bih na samom početku želela da se najiskrenije u ime čitave Šumadije, kao i građana grada Kragujevca zahvalim upravo Ministarstvu za zaštitu životne sredine što je prepoznalo višedecenijsku problematiku grada Kragujevca i ekološki problem koji će samom realizacijom ovog projekta biti saniran i što je uopšte ovakav projekat stavila među prioritete za svoju realizaciju.Razlozi za donošenje ovog zakona su svakako sadržani u činjenici da je još 2. jula 2021. godine Vlada Republike Srbije, odnosno država Srbija potpisala Ugovor o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj koji je vredan 18 miliona evra.Ovakav projekat je od izuzetne važnosti za grad Kragujevac, obzirom da je grad Kragujevac četvrti po veličini grad u Republici Srbiji, a ujedno je i najveći industrijski centar u ovom delu Srbije, tj. centralne Srbije. Pored toga je i univerzitetski centar, stecište mladih ljudi, kao i medicinski medicinski centar za čitavu centralnu Srbiju, kao i čitav deo zapadne Srbije.Realizacija ovog projekta ne samo da će doprineti poboljšanju ekoloških standarda ovog grada, već će značajno uticati na podizanje ekološke svesti u samom gradu Kragujevcu, a tome govori u prilog činjenica ne samo da će se potpuno izbaciti ugalj kao energent u ovom daljinskom grejanju, već će se upravo koristiti prirodni gas iz obnovljivih izvora energije.Inače, ovaj ugovor će se realizovati faktički u dve faze, odnosno dve tranše. Vrednost ovog ugovora je 18 miliona evra i prva tranša je 14 miliona evra, koja se odnosi na izbacivanje, odnosno rashodovanje starih kotlova na ugalj ugalj i rehabilitaciju čitavog sistema, kao i ugradnju potpuno novih kotlova na gas koji su kapaciteta od 110 megavata.Zatim, druga faza, ono što je veoma značajno i što je najveći suštinski problem bio grada Kragujevca, to je je rešavanje problema otpada pepela iz ovakvog načina grejanja iz prethodnog perioda i sanacija buduće šljake, kao i svega onoga što smo godinama taložili u prethodnom periodu. je omogućena i remediacija lokacije same gde će se taložiti taj pepeo, ali ono što je veoma značajno jeste da će se sanirati i pepeo iz vazduha koji je u prethodnom periodu bio izuzetan problem za građane koji su živeli u neposrednoj neposrednoj blizini ovih lokacija.Ono što bih želela da napomenem, to je da se ovim ugovorom i banka obezbedila da pruži tehničku pomoć u iznosu od 276.000 evra i to za Energetiku d.o.o Kragujevac, koja se ovim ugovorom obavezala da će biti nosilac za realizaciju čitavog projekta i da će raditi studiju izvodljivosti i u vezi sa korišćenjem obnovljive i gradske otpadne toplote. Isto tako se obavezalo i Ministarstvo za zaštitu životne sredine za izradu studije tehničkog i ekološkog skrininga kako bi se utvrdile mogućnosti za ponovnu upotrebu reciklaže i bezbednom odlaganje letećeg pepela i šljake.Ono što će de fakto biti najveći rezultat realizacije ovog projekta je poboljšanje kvaliteta vazduha. Sa realizacijom ovog projekta će se za 66% smanjiti emisija ugljendioksida u gradu Kragujevcu. 556 tona godišnje imaćemo manje emisije sumpor četiri oksida, odnosno sumpordioksida. Eliminisaće se emisija čvrstih čestica u vazduhu. Zatim, imaćemo smanjenu emisiju azotovih oksida za čak 86%, čak i uštedu vode koja postojala u sistemu grejanja koje je do sada bilo aktuelno čak za 55%, a to je smanjenje od 49.000 metara kubnih.Zatim, kubnih.Zatim, ono što će de fakto biti pozitivan rezultat je i bezbedno odlaganje postojećeg inventara letećeg pepela i sprečavanje buduće generacije pepela i šljake, kao i kontaminacija vode.Sa svim ovim rezultatima de fakto de fakto će se doprineti gradu Kragujevcu, gradu koji broji 150.000 ljudi, a u samoj gradskoj sredini je negde oko 20.000 ljudi u seoskim sredinama i sa realizacijom ovako velikih i važnih projekata dobija potpuno jedno novo lice.Moram da napomenem, obzirom da dolazim iz regiona da se u Kragujevcu i gradi regionalni centar sa spalionicom, koji će takođe rešiti mnoge probleme okolnih opština, manjih opština koje se nalaze u regionu Šumadije.Svakako da će izgradnja saobraćajnice oko Kragujevca vredna 100 miliona evra značajno doprineti smanjenju koncentracije izduvnih gasova u samom gradskom jezgru. Ovo su veliki i značajni projekti koje danas gradi odgovorna Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Isto tako, država Srbija je danas pokazala da donošenjem mnogih zakona pre svega je spremna da se uhvati u koštac sa najvećim izazovima kada govorimo o ekologiji u Srbiji danas.Ovde u Skupštini Srbije smo nedavno doneli Zakon o klimatskim promenama, čime smo se obavezali da ćemo do 2030. godine za 33% smanjiti emisiju ugljen četiri oksida, odnosno ugljendioksida kod nas. Svakako da je realizacija ovakvog projekta jedan od prvih koraka za postizanje ovako značajnih rezultata.Država Srbija svakako da ima svoj strateški cilj, a to je implementacija zelene agende za zapadni Balkan. Pored toga, samom realizacijom brojnih projekata i brojnih programa u državi Srbiji po pitanju ekologije država Srbije je pokazala da i te kako ulazi u zelenu tranziciju. Ne samo da se subvencioniše kupovina vozila na struju, da se subvencionišu brojni projekti koji pomažu lokalnim samoupravama da podignu svoje ekološke standarde, ono što je najvažnije jeste da država Srbija danas, nakon 50 godina, po prvi put premrežava Srbiju kanalizacionom mrežom, po prvi put se grade sistemi za prečišćavanje otpadnih voda širom gradova i opština u Srbiji. Samo u regionu Šumadije je to opština Knić, grad Kragujevac, Lapovo, Batočina, Aranđelovac. To su veoma važni i skupi projekti koji velikim i krupnim koracima Srbiju vode napred, pogotovo kada govorimo o ekološkoj sredini.To je politika predsednika Aleksandra Vučića koja Srbiju vodi napred, od promotera ekologije iz bivšeg režima koji ne samo da ekologiju koriste za paravan za svoja politička delovanja, već rade one najgore stvari, a to je da obmanjuju građane Srbije i da obmanjuju narod Republike Srbije svojim lažima o njihovoj lažnoj svesti o ekologiji. Svedoci smo da i Dragan Đilas sa novcem sa Mauricijusa štampa svoje ekološke novine, tzv. „Politički bilten“ koji ima jedan jedini cilj, a to je da degradira sve ono što država Srbija danas radi, da degradira bilo da su to investicije, infrastruktura, bilo da su veoma važni i skupi ekološki projekti koje država Srbija danas realizuje.Građani Srbije i te kako dobro znaju da procene ko je sekao platane u vreme svoje vladavine u Bulevaru Kralja Aleksandra i to je jedino što su se bavili ekologijom, ko nije izgradio ni metar kanalizacione mreže, ko nije izgradio ni metar puteva, ko uopšte nije brinuo o životnoj sredini, ali isto tako dobro znaju ko danas gradi Srbiju i ko danas brine o svakom građaninu Republike Srbije i ko odgovorno brine pre svega o ekološkoj svesti naše države.Inače, države.Inače, ekologija je globalni problem svetski, ne samo države Srbije, ali država Srbija je još jednom pokazala da i te kako može da da značajan doprinos svemu tome. Srbija donošenjem ovakvih zakona još jednom pokazuje da je na evropskom putu, da i te kako može da primenjuje zelenu agendu i da se suočava sa svim problemima današnjice, pogotovo kada je u pitanju ekologija, i da svakako i u tom smislu može da bude lider na zapadnom Balkanu.Zato mi je danas izuzetno zadovoljstvo da će se ovako važan projekat implementirati ubuduće u Šumadiji, tj. u gradu Kragujevcu, najvećem gradu u našem regionu. Nadam se da ćemo ubuduće nastaviti da realizujemo ovako važne projekte koji će značajno poboljšati kvalitet građana, građana, ne samo grada Kragujevca, već i u čitavoj Srbiji.Još jednom se zahvaljujem. Živela Šumadija! Živela Srbija!

poštovana ministarko sa timom, poštovane koleginice, narodne poslanice, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, ja ću govoriti o sporazumima, konkretno vezaću se, jedna tema koja je interesantna za celu istočnu Srbiju i da kažem jugoistočnu Srbiju, a to su dva sporazuma o Švajcarskoj i Islandu. Ali jedna tema da bi se pospešilo da sve sporazume koje ćemo usvajati i koji su prosperitetni pomognemo sa nekim problemima koji nam se dešavaju na određenim delovima teritorije, koji su problem obične administracije. Obično politika, koja je takva kakva jeste, a znamo da smo u Srbiji uvek pod određenim pritiscima i uvek imamo mnogo tema, velikih tema, tako da neke stvari promiču, administracija ne može da odgovori blagovremeno, ali mi ćemo upozoriti odavde iz parlamenta, uz prisustvo relevantnih ljudi koji ovo prate i gledaju i relevantnih ljudi iz Vlade Republike Srbije, da određene probleme rešavamo i da na njih signaliziramo.Meni je drago što je koleginica prethodno, i to me posebno raduje, što je i Milija koji pominje da je Svrljig najlepši u onom našem delu, ja kažem da je Kladovo najlepše, ali ja mislim da je cela Srbija, uz istočnu Srbiju i uz Šumadiju, koju je ovde koleginica pomenula, da smo mi jedna veoma lepa zemlja i da mi imamo ozbiljnih šansi da budemo vodeća zemlja u jugoistočnoj Evropi, a na dobrom smo putu da to budemo.Konkretno, u savremenom svetu, sve intenzivnijem procesu globalizacije i međuzavisnosti država u većini zemalja, spoljnotrgovinska razmena koja obuhvata uvoz i izvoz određene države ima značajno učešće u BDP-u, a znamo a znamo kad je BDP na zavidnom nivou, onda to znači u prevodu što veći izvoz, odnosno veći BDP, a veći BDP povlači veće plate, veće penzije, veća socijalna davanja, davanja kulturi i sportu koja su nam prekopotrebna, jer ipak narod treba da živi u svim segmentima.Sporazum o slobodnoj trgovini, međunarodni bilateralni i multilateralni ugovori koji stvaraju uslove za povoljniji režim trgovine između stana ugovaraoca, a roba koja je predmet spoljnotrgovinske razmene može postati konkurentnija i pristupačnija korisnicima na domaćem tržištu. Na ovaj način ostvaruje se veći obim razmene dobara, liberalizacija trgovine, ali i povećanje stranih investicija koje su nam prekopotrebne i ova borba za njima koju državno rukovodstvo sprovodi, na čelu sa predsednikom, sigurno doprinosi boljem razvoju i većem BDP-u.Republika Srbija ima više zaključenih sporazuma o slobodnoj trgovini, među kojima je i Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije. Takođe, imamo zaključene pojedinačne sporazume o poljoprivrednim proizvodima sa državama članicama EFTA. Primenom svih ovih sporazuma o slobodnoj trgovini, stvaraju se uslovi za širenje zone slobodne trgovine, kroz sistem dijagonalne kumulacije porekla robe. Kumulacija porekla je mogućnost da se u postupku dobijanja proizvoda sa poreklom koriste materijali i proizvodi poreklom iz zemalja teritorija sa kojima je moguća kumulacija porekla.Danas na dnevnom redu imamo Predlog izmena i dopuna Protokola B u Sporazumu o slobodnoj trgovini sa EFTA-om, kao i izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima sa Islandom i Švajcarskom. Kada pomenemo Island i Švajcarsku svim građanima koji ovo prate i nama, posebno Švajcarska, to su ozbiljno razvijene zemlje, i svaki sporazum je je za nas veoma značajan, ali time nas obavezuje i da pomognemo naše poljoprivrednike da budu konkurentni, jer poljoprivrednici, konkretno iz Švajcarske, Islanda i drugih razvijenih zapadnoevropskih zemalja sigurno su imali bolje uslove i nisu imali probleme koje je imala naša država, a time i naš poljoprivrednik u ovom u ovom vremenu za nama.Navedene izmene u prvom redu se odnose na definisanje pojma „proizvodi sa poreklom“, a kada kažemo „proizvodi sa poreklom“, ne mogu da ne pomenem vinogradsko područje, vinogorje, Negotinske krajine. Protokol B koji ide uz Sporazum sa EFTA-om izmenjen je na taj način da se u svrhe primene pravila o poreklu robe poziva na odredbe pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu. Ova konvencija predstavlja međunarodni sporazum koji propisuje jedinstvena pravila o poreklu robe. U cilju efikasnije proizvodnje, trgovine, uvoza i izvoza, potrebno je da svi učesnici u postupku poznaju pravnu regulativu i poštuju propise, prilagođavaju svoje poslovanje, međusobno sarađuju i pravovremeno se informišu.Iskoristio informišu.Iskoristio bih priliku da u kontekstu rasprave o ovim sporazumima ukažem na jedan problem iz svoje sredine, kada kažem – moja sredina, moja sredina je jugoistočna Srbija, koji je mnogo širi od lokalnog. U pitanju je naredba o određivanju graničnih prelaza preko kojih se mogu uvoziti, prevoziti ili izvoziti pošiljke bilja, biljnih proizvoda, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i drugih pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli. Veoma značajno.Sada molim vas, pazite, ovim naredbama određeni su po jedan granični prelaz prema Rumuniji, a dužina granice prema Rumuniji je 290,64 kilometra, sa šest graničnih prelaza, samo jedan ima fitosanitarnu službu, i Republici Bugarskoj je dužina granice 345, 51 kilometar, sa pet graničnih prelaza, samo jedan Gradina, čime su privredni subjekti istočne Srbije, a i jugoistočne stavljeni u nezavidan položaj. Naime, da bi privredni subjekti istočne i južne Srbije uvezli ili izvezli proizvode iz Rumunije koji podležu fitosanitarnoj kontroli, formalnosti bi morali da obave na graničnom prelazu Vatin, gde je organizovana fitosanitarna inspekcija. Takođe, da bi privredni subjekti istočne Srbije uvezli ili izvezli proizvode iz Bugarske koji podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli, formalnosti bi morali da obave na graničnom prelazu Gradina.E sad, znači da u dužini od 450 kilometara, kada kažemo granični prelaz Gradina, kažemo granični prelaz Đerdap I, a imate i granični prelaz Mokranje-Vrška Čuka itd, znači, Gradina, Đerdap, Vatin, 450 kilometara, vi u tom prostoru nemate fitosanitarnu službu. Želim odavde da kažem da nam je to neophodno i prekopotrebno, da sve ove ugovore koje koje predlažemo, iza kojih stojimo i za koje ćemo glasati, da im omogućimo da putem ovakvih sitnica naspram ovih ugovora ne budu dovedeni u problem.Fitosanitarne, veterinarsko-sanitarne inspekcije, kao na primer sa rumunske strane Đerdapa I, do skora su postojale, obe inspekcijske službe sa rumunske strane, a sa bugarske strane Mokranja i Vrške Čuke i dalje postoje obe inspekcijske službe. Potrebno je radi razvoja privrede istočne Srbije, kao i juga Srbije predvideti da se barem još po jedan granični prelaz otvori sa stalnim organizovanim inspekcijskim službama, kako bi privredni subjekti smanjili svoje troškove dopreme ili otpreme robe, čime bi smanjili cene svojih proizvoda i bili konkurentniji na tržištu.Neću govoriti, ali mislim da predsednik Republike posebno naglašava, juče je bio u poseti našem kraju konkretno je bio na Đerdapu pri otvaranju prevodnice, revitalizaciji prevodnice, to su ozbiljni infrastrukturni projekti. E, na tom graničnom prelazu bi trebalo da bude i fitosanitarna inspekcija, jer je bila nekada, na veoma značajnom graničnom prelazu, prelazu, i verujem da će se uskoro razumeti ovo što govorim u ime svih privrednika. Konkretno uzmite samo „Eliksir“ iz Prahova koji izvozi, uzmite Mokranje, zašto i tu ne bi bila fitosanitarna, to je skraćeno, to je 30 kilometara, zašto ljudi da se ne javljaju Ministarstvu, zašto da gube vreme? Počnimo sa još dva granična prelaza kojima će se obezbediti ta služba. Neću navoditi i čitati spisak drugih privrednih subjekata iz jugoistočne Srbije kojima je to preko i preko i nasušno potrebno.Poštovana ministarka Irena, kad ste već tu, a imamo vremena, evo, malo da iskoristim, hteo sam samo da vam signaliziram dve tačke tačke iz te naše Timočke krajine, konkretno jedna iz opštine Kladovo i jedna se odnosi na naš region, odnosno na Zaječarski nekadašnji region iz one Jugoslavije. Želim da podsetim sve prisutne i sve one koji gledaju danas program da je nekadašnji Zaječarski region u Titovoj Jugoslaviji bio najrazvijeniji ekonomski region u SFRJ.E, konkretno u Zaječaru je predviđena i daleko se odmaklo u realizaciji regionalne deponije „Halovo“ i molim vas da tu date vaš doprinos kao Ministarstvo, mislim da danas imamo idealne uslove da to ubrzamo i da konačno rešimo pitanje otpada. Jer smo mi potpisivali više puta saradnju međuopštinsku, to su dva okruga, Borskog i Zaječarskog, imamo osam opština koje tu gravitiraju. Jeste da je nama kao Kladovu

što je pitanje kod nalazišta u Grabovičkom polju, zato što to radi Černi, to su obaveze Đerdapa i tu postoji razilaženje. Oni krenu da istražuju pokaže se da voda nije dobra i mi gubimo godinu, dve, tri, do sledećeg istraživanja. Odnosno, ima drugih mogućnosti, drugih izvora, a imamo već uloženih milion evra stoji pod zemljom. Time bismo rešili pitanje vode za ozbiljan deo opštine Kladovo a to su, od Grabovičkog polja, maločas sam pomenuo Veliku Kamenicu i Podvršku, Manastiricu itd. čak i do Sipa, do same Hidroelektrane Hidroelektrane Đerdap.Imate već blizu završetka, znači, ne da započinjemo nešto, nego je to tu i ako možete, mislim da je vaša služba to zapisala i da ćete se vi sigurno, verujem u vas, angažovati da nam pomognete po pitanju ova dva projekta.Hvala vam puno. Da ste živi i zdravi.Živela Srbija i živela Timočka Krajina. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Radovanu Arežini.Reč ima narodni poslanik Viktor Jevtović.Izvolite.

govoriću o potvrđivanju izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Švajcarske.Kao što znamo, poljoprivreda je oduvek bila oslonac srpskog društva i ekonomije, pogotovo u turbulentnim vremenima srpske istorije, bogata plodnom zemljom i vrednim srpskim domaćinima. Uvek je bila tačka oslonca narodu ali i državi. S toga, sa posebnim pijetetom govorim o ovom zakonu.Sada,

prepoznati smo kao krucijalan faktor, ne samo u EU koja predstavlja strateško opredeljenje Republike Srbije, već i u celom svetu.Ovim

iz 2021. godine, Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije, usvojene 28. maja 2021. godine, kako bi se obezbedilo da se ovaj sporazum poziva na ažurirani Protokol B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA.Razlozi za usvajanje Odluke EFTA MK ogledaju se, pre svega u implementaciji novog seta pravila o poreklu robe, čime će se u velikoj meri omogućiti da naši proizvodi budu dostupni na EFTA tržištu, gde će da se poveća prag tolerancije na 15% od neto mase proizvoda, a za industrijske proizvode na 15% od vrednosti gotovog proizvoda, što omogućava da srpski proizvodi budu dostupni za nas veoma važnom tržištu Evropske unije, što je i cilj politike Aleksandra Vučića i Vlade Srbije, a samim tim i domaćim proizvođačima, koji će imati višestruke benefite od proizvoda koje budu tamo plasirali.Cilj politike Aleksandra Vučića je stabilnost i ekonomski prosperitet Srbije,

sa kojima takođe imamo izuzetne bilateralne odnose po pitanju plasiranja roba, usluga, izgradnje novih fabrika i sve to je postignuto virtuoznom politikom Aleksandra Vučića.Za razliku od njega, politikanti bivšeg režima su svoje interese određivali na destinacijama o kojima govorimo i danas od Švajcarske, Luksemburga do Mauricijusa. Ali, umesto ugovora koji bi doprineli boljem životu građana, oni su doprineli većem koeficijentu na svojim računima, jer im je lista međunarodnih banaka bila jedina interesna grupa, a osnovni princip kako opljačkati i kako devastirati sve zarad ličnih interesa.Najbolji interesa.Najbolji primer za to je Dragan Đilas, neprikosnoveni rekorder u ličnim investicijama, u ulaganju u samog sebe i računima na egzotičnim destinacijama. Naravno, za njim ne zaostaju ni njegovi probisveti koji su se maestralno pokazali u skupocenim limuzinama i onomad u njihovo vreme, dok su građani Srbije vapili za parčetom hleba,

koju takođe preko svojih bednih poslušnika upućuju predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici.Oni, prosto, žive u nadi da će opet moći da kradu, pustoše i umesto uspeha i plodova rada do kojih je doveo Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka zakopali bi Srbiju ponovo u ambis beznađa.

i zato više ti žeteoci državnih para nikada neće uzjahati grbaču naroda, takvi će zauvek ostati na Tviteru, gde im je i mesto.Živela Srbija.

poštovani građani Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Islanda govori o dopunama o poljoprivrednim proizvodima da bi se uspostavila zona slobodne trgovine trgovine između Republike Srbije i ostalim zemljama koje su članice Sporazuma EFTA na bilateralnoj osnovi, kao i sa Islandom, tako i sa Norveškom i Švajcarskom, uključujući i deo Sporazuma je Protokol B koji definiše pojam proizvoda sa poreklom i metodama administrativne saradnje u cilju olakšavanja trgovine.Važno je reći da je Srbija na svetskoj listi najbezbednijih zemalja na 34. mestu i najbezbednija zemlja u regionu. Sledeća na listi je Rumunija, koja se nalazi na 51. mestu, a pri dnu liste su

odlučnoj politici Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, koji su rešeni da Srbija bude sigurna i stabilna zemlja, zemlja mira, zemlja vladavine prave.Ono što govori o potvrdu tome su nemačke investicije u Srbiju. U Srbiji trenutno posluje 400 nemačkih kompanija, koje zapošljavaju 65.000 ljudi. Nemačka je godinama jedan od najvećih investicionih partnera u Srbiji i ova duga tradicija poslovanja čini Srbiju stabilnim partnerom.Nemački investitori ocenjuju ekonomski razvoj Srbije pozitivan, naročito gledajući kako je Srbija izašla iz korona korona krize. Najvažnija privredna grana u koju su Nemci investirali je automobilska industrija, a to jesu auto-delovi. investicione oblasti za ulaganje su interesantne elektro-tehnika i tekstilna industrija. Potencijal za investiranje pruža i poljoprivreda.Još jedan važan sporazum koji je potpisan u Moskvi 25. oktobra 2019. godine sa članicama EA, EU, Rusijom, Kazahstanom, Belorusijom, Jermenijom i Kirgistanom. Sporazum koji stupa na snagu, Srbiji se otvara tržište od 180 miliona ljudi gde će naši proizvođači moći da izvezu pod veoma povoljnim uslovima, a to znači da će za 90% proizvoda proizvoda važiti bescarinski režim. Najveće koristi od ovog sporazuma imaće upravo poljoprivredni proizvodi.Srbija mora ojačati ekonomski. Zbog toga mora biti plodno i stabilno tle za sve svetske investicije.Naš put je put EU, ali mi želimo da budemo partneri sa celim svetom i zato moramo čuvati mir i stabilnost.Dok javni dug svuda raste, kao što je u Italiji na 167%, Francuskoj 120%, Grčkoj 240%, Hrvatskoj 88%, Crnoj Gori na 106%, javni dug Srbije, uprkos koroni, drži se na 58% i to daje poverenje investitorima.Citiram reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića: „Srbija će pobeđivati sa više fabrika, većim platama i penzijama da hoće da bude bolja od drugih, a jedino što će da kaže jeste da ništa tuđe nećemo, ali nećemo dati tako ni da po merilima drugim budemo dobri ako damo nešto što misle da nam ne pripada, a pripada nam više od devet i po vekova“. Živela Srbija. Zahvaljujem.

uvažena ministarko Vujović sa svojim državnim sekretarkama, dame i gospodo narodni poslanici, drage građanske i građani Srbije, današnjoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije govorimo o jako bitnim sporazumima koji se tiču trgovine, odnosno međunarodne trgovine u vezi sa poljoprivrednim proizvodima.Naime, mi treba da potvrdimo zaključke Vlade koji su doneti na osnovu Sporazuma između Republike Srbije i Islanda, kao i između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije, a sve to na osnovu onog Sporazuma sa državama članicama EFTE, odnosno Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu iz 2009. godine, koji je kasnije stupio kod nas na snagu 2010. godine.Ovo su jako bitni sporazumi. Naravno, na sednici tog Mešovitog komiteta između EFTA i Srbije, koji je zadužen za sprovođenje tog sporazuma, je došla do određenih izmena koje se tiču ažuriranja tog Protokola B, o definicijama porekla proizvoda, odnosno roba, konkretno ovde poljoprivrednih proizvoda, ali i onih metoda administrativne saradnje, odnosno novih administrativnih procedura, propisa i elemenata.U okviru ovog sporazuma ima više tih nekih izmena. Ja ću navesti one najvažnije svakako. One podrazumevaju mogućnost primene pune kumulacije porekla robe, ukidanje načela zabrane povraćaja i oslobođenja od plaćanja carine, uvećanje praga tolerancije za poljoprivredne proizvode na 15% od neto mase proizvoda, a za industrijske proizvode od 15% od gotove vrednosti proizvoda, fleksibilnije načelo teritorijalnosti i direktnog transporta, kao i nove odredbe o dokazima i o poreklu i o mogućnosti za elektronsko izdavanje i prihvatanje dokaza o poreklu, kao i alternativno specifična pravila za poljoprivredne i industrijske proizvode kako bi se omogućio lakši način sticanja sticanja te robe.Ove izmene se sprovode u okviru primene alternativnih prelaznih pravila PEM konvencije, odnosno Pan evropsko-mediteranska konvencija o preferencijalnom poreklu roba, a mi smo tu pristupili 2013. godine.To sve podrazumeva određena pravila, određene izmene i dopune ovih sporazuma, a svi oni zajedno obuhvataju interese naše zemlje. To su, pre svega, interesi naše zemlje na prvom mestu, naravno kao i interesi naših spoljno-trgovinskih partnera, naročito na ovom prostoru EFTA, a to su svakako svakako Švajcarska, Island, Norveška i Lihtenštajn.Ovo će nama omogućiti bolju spoljno-trgovinsku razmenu, brži protok roba i usluga i sve će to doprineti jačanju našeg BDP-a i generalno naše celokupne privrede i naše ekonomije.Naravno, za ove izmene i dopune ovog Protokola B i metoda administrativne saradnje svakako su zainteresovane i zemlje članice EU, ali ali i zemlje CEFTA, zemlje EFTA, kao i Turska, što je dodatni indikator da su izmene ovih sporazuma jako dobre i da će doprineti stvaranju još bolje atmosfere u međunarodnoj trgovini.Kada govorimo o međunarodnim odnosima, tačnije spoljnoj politici Srbije, s obzirom da ovde imamo dva bilateralna sporazuma sa Švajcarskom Konfederacijom i sa Islandom, moramo napomenuti jednu jako bitnu stvar. Sa Islandom imamo dobru saradnju, dobre bilateralne odnose. Naime, te odnose treba i dalje razvijati. Naša ukupna spoljno-trgovinska razmena je negde oko nepunih tri miliona evra, a sa njima imamo i dva međunarodna sporazuma. To je, naravno, ovaj sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama EFTA, kao i sporazum koji proističe iz tog ugovora pojedinačno sa Islandom vezano za poljoprivredne proizvode.Naravno, ti odnosi će se i dalje razvijati, ali kažem da je potrebno dosta raditi na tome kada su u pitanju odnosi sa Islandom, pogotovo ti ekonomski odnosi, jer smatram da je tri miliona evra još uvek jako malo suma i mislim da ćemo u budućnosti moći više nekih naših poljoprivrednih proizvoda tamo da izvozimo.Što se tiče odnosa sa Švajcarskom Konfederacijom, tu su odnosi na jako visokom nivou. Oni su jako bogati, jako raznovrsni. Napomenuću samo da više od 200.000 Srba živi i radi u Švajcarskoj. Još jedan jako zanimljiv podatak, ja sam negde našao podatak da je 1916. godina u pitanju, ali ipak 1879. godine mi smo uspostavili diplomatske odnose. Znači, Švajcarska Konfederacija zapravo je jedna od zemalja sa kojom smo prvo uspostavili te diplomatske odnose. Danas imamo ambasadu u Bernu, kao i generalni konzulat u Cirihu. Naravno, nakon onog konsekutivnog predsedavanja OEBS-om od 2014. do 2015. godine, mi razvijamo dodatnu tu političku saradnju. Imali smo više tih bilateralnih susreta, dolazak njihovog rukovodstva u Republiku Srbiju, ali i predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić i naše rukovodstvo je takođe posetilo Švajcarsku Konfederaciju u zadnjih nekoliko godina.Jako su kvalitetni odnosi. Naravno, pomenuću samo legendarnog Arčibalda Rajsa. Prosto, svi znamo o njegovoj o njegovoj knjizi, o njegovom opusu koji se tiče naše kulture, naše istorije. On je dosta nama pomogao u Prvom svetskom ratu, pre svega kao kriminolog, kao hemičar, kao veliki, veliki prijatelj

licima.Ekonomski odnosi su, naravno, višestruko razvijeni i raznovrsni. U 2020. godini se beleži da ukupna trgovinska razmena u iznosu od 410 miliona evra, što je ipak jako dobra suma novca.Naravno, spomenuću investiciju Bari Kalebo u Novom Sadu. To je jedna fabrika čokolade, naravno, ali i doniranih više od 400 miliona franaka u poslednjih 30 godina.Švajcarske kompanije u Srbiji zapošljavaju oko 11.000 radnika, a zanimljiv podatak je svakako i to da je između Srbije i Švajcarske Konfederacije potpisan čak 51 bilateralni ugovor, a prvi je krajem 19. veka, posle uspostavljanja diplomatskih odnosa iz 1879. godine.Ovako dobru saradnju sa Švajcarskom Konfederacijom i sa nekim drugim zemljama imamo, pre svega, zahvaljujući radu i trudu našeg predsednika Aleksandra Vučića Vučića i naše Vlade Republike Srbije. Napori koje oni ulažu prosto rezultovali su tome da se međunarodni ugled Srbije u svetu jako unapredi i da, prosto, mi razvijamo danas odnose sa svim

ubeđen da bi ovi odnosi, konkretno odnosi sa Islandom i sa možda nekim drugim afričkim zemljama bili na još većem nivou, ali, nažalost, mi smo imali do 2012. godine jednu vlast koja je isključivo marila za svoj džep, jednu vlast koju uopšte nisu zanimali međunarodni odnosi. Oni su se svodili na puki diplomatski protokol, puku saradnju, onu nužnu saradnju koja je morala da se odvija između Srbije i nekih drugih zemalja, na osnovu nekih potpisanih bilateralnih sporazuma. Uopšte se nije detaljno radilo na tom planu, na planu spoljne politike Srbije.Mi smo na čelu Ministarstva spoljnih poslova imali gospodina Vuka Jeremića. Taj gospodin Vuk Jeremić, dame i gospodo narodni poslanici, to je čovek koji je pre svega jako obrazovan, studirao je na Harvardu, bio je ministar spoljnih poslova Republike Srbije, a potom je bio i predsednik Generalne skupštine UN. To je To je čovek koji je bio na možda najvažnijem položaju na svetskom nivou, na nivou UN, a danas taj isti gospodin Vuk Jeremić, taj veliki intelektualac, pripadnik pripadnik elite, veliki političar, veliki poznavalac međunarodnih odnosa, danas je taj Vuk Jeremić, dame i gospodo, čovek koji se na jedan maloumni, primitivni način obračunava sa svojim političkim protivnicima. Taj gospodin Vuk Jeremić, kao što znamo, nedavno je upao u Predsedništvo sa svojom grupom propalih političara i autošovinista, ušao je u Predsedništvo i onda je pokušao da provocira instituciju kakva je predsednik Republike.Institucija predsednika Republike se mora poštovati, nebitno koja je to osoba. U svakoj zemlji je predsednik Republike neko ko ima najveći respekt. I sad imate tog jednog Vuka Jeremića, čoveka političara možda i svetskog ranga, koji se spustio na taj nivo da hoće fizički da se obračuna sa svojim političkim protivnicima. Kakvo je to ponašanje? Ja bih rekao da je to vrlo detinjasto ponašanje, vrlo smešno, vrlo mizerno, pre svega tragikomično, takav jedan intelektualac da to radi. A zašto on to radi?On to radi zato što je frustriran. On to radi zato što je svestan da građani ne žele više njega da vide na vlasti. Ne žele više tu politiku. On pripada prošlosti. On pripada toj žutoj tajkunskoj prošlosti i on će tu zauvek ostati. Njega niko ne želi. On prosto od besa ne zna šta hoće da uradi i onda pokušava na neki najprimitivniji, najmaloumniji način da ostvari neki politički poen, prosto da ispuni neki svoj partikularni politički interes.Dame i gospodo narodni poslanici, nasilje, agresija, jednostavno će doprineti da se njegov rejting dodatno uruši. Po nekim istraživanjima javnog mnjenja, Vuk Jeremić i ta njegova partija imaju jedva 1%. Zamislite, 0,8%, 0,9% oni trenutno imaju. To je razlog zašto se on ponaša tako, tako primitivno, tako agresivno, tako bahato. On je frustriran. On zna da nikada više neće doći na vlast. Gospodin Jeremić se grdno vara.Inače, to je čovek koji je utro put kosovskoj nezavisnosti. Setimo se samo onog nespretnog pitanja koje je postavio Međunarodnom sudu pravde. Taj čovek je u potpunosti devastirao našu spoljnu politiku. On je ponizio državu Srbiju i zato tog gospodina Jeremića više niko neće. Građani Srbije su prepoznali njegovu politiku i sa druge strane su prepoznali politiku Aleksandra Vučića, Ane Brnabić, celokupnog našeg Ministarstva spoljnih poslova, celokupne Vlade Republike Srbije, prepoznali su rad, prepoznali su rezultate, prepoznali su tu marljivost, taj trud. I zato taj Vuk Jeremić i njegova infamozna žuta tajkunska kamarila više nikada neće doći na vlast. Živela Srbija! Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, saglasno čl. 27. i 87. st. 2. i 3. obaveštavam vas da ćemo danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština usvoji akta koja su na dnevnom redu.Reč ima Ljiljana Malušić. Hvala potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine Orliću.Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo poslanici, ja bih samo par rečenica o o gospodinu Jeremiću. Čula sam da je vrhunski intelektualac. To nema veze sa mozgom, on nije vrhunski intelektualac. Vrhunski intelektualac je čovek koji je završio fakultet, govori dva jezika, ima široko obrazovanje. Ja bih rekla da su vrhunski intelektualci, na primer, gospodin Aleksandar Vučić, gospodin Martinović, gospodin Orlić i ima ih još mnogo, gospodin Siniša Mali, ali gospodin Jeremić nije ni prošao pored vrhunskog intelektualca. Sticajem okolnosti imao je priliku da bude tamo gde je bio. Nije pokazao patriotizam, ja sam to od njega i očekivala, ali ne bih više o njemu da trošim vreme i da ga reklamiram, on to ne zaslužuje.Ja ću danas govoriti o Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu - Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, ali, pre svega, ja bih malo napravila poređenje između Republike Srbije od 2000. do 2012. godine, pa sada, od 2012. do 2021. godine, šta je sve urađeno, kako je bilo nekada, kako sada.Velika zahvalnost gospođi Ireni Vujović, našoj ministarki, koja je više uradila za godinu dana nego neko za 10 godina. Očistili ste ono što je meni bilo neverovatno, da pored jednog od najlepših manastira u Republici Srbiji, gde postoji freska koja se zove Beli anđeo, koja je zaštićena UNESKO-om, postoji brdo đubreta i, bogu hvala, toga više nema. To je nešto na čemu su građani Republike Srbije vama zahvalni.Znam da mnogo radite i nastavite tako, jer je Srbija poprilično devastirana što se tiče smetlišta i svega ostalog. Niko nije obraćao pažnju na to to kako se živi i koliko smetlišta ima u Srbiji. Prvi put, eto, mi, SNS sa svojim koalicionim partnerima.Da vidimo mi šta je to bilo od 2000. do 2012. godine. Danas je Republika Srbija jedna vrlo respektabilna zemlja zahvaljujući mudroj politici gospodina Vučića i Vlade Republike Srbije, ali nije bilo uvek tako. Od 2000. do 2012. godine potpuno devastirana zemlja. Uostalom, svi to dobro znaju, jer je 400.000 ljudi dobilo otkaz 2008. godine, od toga 1.000 sudija, pa smo mi posle platili da bi vratili te uvažene kolege, te sudije,

posle, nažalost, ratova, pa onda od 2000. do 2012. godine. Zašto? Zato što su devastirali sve čega su se dotakli. Uništeno je, zatvoreno preko 590 preduzeća, ruinirano, a nešto što im se nije dopadalo su vratili, onako ogoljeno, Republici Srbiji.Nezaposlenost je tada iznosila 26%, a danas, dobro vođenoj politici Vlade i našem predsedniku, jer ima odlične konekcije, mudrom spoljnom politikom, mi imamo otvorenih preko 230 fabrika, samo gospodin Vučić ukupno otvorenih 350 fabrika, zaposleno preko 350.000 ljudi. Nezaposlenost danas, iako smo imali kovid, iznosi manje od 9%. Da nije bilo kovida, bilo bi 7,5%. Tako se radi.Mi danas gradimo. Oni su razgrađivali. Mi danas gradimo puteve. Izgradili smo Koridor 10. Gradimo još 8 autoputeva, gradimo Koridor 11, Fruškogorski koridor, Moravski Mi danas gradimo brze pruge. Biće gotova brza pruga relacija od Beograda do Novog Sada do kraja ove godine, do kraja 2026. godine kompletna pruga će biti gotova, tako da ćemo moći iz Beograda do Budimpešte da stignemo za dva i po sata.Revitalizujemo pruge, gradimo stanove za službe bezbednosti, za vojsku i policiju, gradimo stanove za mlade bračne parove, stimulišemo rađanje. Apsolutno imamo jedan boljitak. Kako god se okrenemo vidimo gradilišta po čitavoj Republici Srbiji, pa pogledajte samo u Beogradu ima preko 10.000 gradilišta, u Srbiji verovatno preko 50.000. Srbija se danas gradi i radi.Što se „Beograda na vodi“ tiče, to je jedna od najlepših promenada u ovom delu sveta. Ko je šetao mogao je da vidi koliko je to lepo.Prvi, od kako postoji Republika Srbija, setio se gospodin Vučić, predsednik Srbije, da obeležavamo pomene žrtvama zbog kojih mi danas uživamo, da smo živi i zdravi, radimo i stvaramo.Ja ću se na Kragujevac, pre svega, osvrnuti zbog tih žrtava, jer se 1941. godine desilo nešto što nikada nije trebalo da se desi, pobijeno je 3.000 ljudi, streljano je 300 đaka. Po drugom izvoru, imam informaciju da je čak 7.000 ljudi stradalo. Jedno veliko stratište, a samo zato što je u ratu te 1941. godine ubijeno 10 Nemaca, ranjeno 27. Bila je odmazda da se ubije 3.000 ljudi i 300 dece.Kragujevac je jedan divan grad. Ja nisam rođena u Kragujevcu, ali ću uvek kad se govorio o bilo kom gradu u Republici Srbiji govoriti, jer svaki grad nekad i sad potpuno drugačije lice ima, pa tako i Kragujevac, centar Šumadije, divan grad koji je bio poprilično devastiran. Setimo se samo kako je to izgledalo 2000. godine, a pogledajte danas.Projekti se rade non-stop. Radiće se trg koji je velelepan i ne samo to. Radiće se rekonstrukcija Urgentnog centra Kliničkog centra. Napravljen je i projekat za novi klinički centar. Takođe, u Kragujevcu će se raditi prečišćavanje otpadnih voda. Za to je odvojeno 54 miliona evra. praviće se severna obilaznica koja košta 75 miliona evra, gradi se železnička pruga Subotica – Cvetojevac koja košta 19 miliona evra. Takođe, Palata pravde se završava, ukupna investicija koštaće 2,4 milijarde dinara. Izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti je pri kraju. Podeliće se 972 stana.Takođe, investicija vredna 1,7 miliona evra biće u Kragujevcu. Startuje izgradnja novog tržnog centra itd. Kragujevac se gradi, a navodila sam i cifre zato što mi uzimamo kredite po 1% i 2%,

Republike, javni dug Republike Srbije danas iznosi 58% BDP-a. Zašto to govorim? Zato što naša deca neće morati da vrate kredite. Sa sve pandemijom koju smo imali iznosi 58%. Čuli smo, moja uvažena koleginica je govorila o tome, koliko su ostale zemlje zadužene. Tako se radi i tako treba da se nastavi da se radi, a ja ću sada kratko o ovom projektu, pošto je već dosta toga govoreno.Zajam za ovaj projekat, što se modernizacije gradskog sistema daljinskog grejanja i zamenu postojećeg postrojenja na ugalj iznosi 18 miliona evra. Prva cifra je iznosila 20 miliona, pa su onda analizom došli do toga da je 18 miliona evra dovoljno. Za prvu fazu će se potrošiti 14 miliona evra, za drugu fazu miliona evra. Prva faza je izuzetno važna, jer će biti remont tih postojećih kotlova koji su grejali na ugalj i zagađivali sredinu. Druga, takođe. Ugradiće se novi kotlovi koji će isključivo i samo raditi uz pomoć samo raditi uz pomoć tople vode, znači gasa, prirodnog gasa, tako da neće biti nikakvog zagađivanja, neće biti čestica.

ove cifre da se zna kako radi SNS, da se zna šta se sve gradi. Kragujevac je jedan od gradova u kojima se mnogo gradi. Svi gradovi u Srbiji se polako revitalizuju, nema grada gde se nešto ne gradi.Ono što sam ostavila za kraj to je da sam juče videla na TV-u da je pola sveta u štrajku jer nema vakcina. Mi imamo četiri vrste vakcina. Kažu – nema prijatelja u politici, ima samo interesa. Ima interesa, ali ima i prijatelja. Molim sve mlade ljude da se vakcinišu jer su mnogo veće posledice od ne vakcinisanja nego kad se vakcinišete. Zahvaljujem na pažnji.

uvažena ministarko, gospođo Vujović, sa svojim saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, dragi građani Srbije, u potpunosti podržavam sve ono što radi Ministarstvo za zaštitu životne sredine i što radi Vlada Srbije po pitanju ekološke svesti i čišćenja Srbije od otpada i da Srbija izraste u tom segmentu, kada je u pitanju ekologija, u jednu modernu evropsku državu, što već i jeste.Suvišno je govoriti koliko je sama tema ekologije važna i što se tiče evropskih integracija i što se tiče, na kraju krajeva, bezbednosti zdravlja naših građana, ali želim da podsetim na jedan period do 2012. godine kada smo imali situaciju da je tadašnji bivši režim, odnosno tadašnja vlast DS i njihovih satelita vodila brojne akcije, o čemu su govorile moje kolege tokom današnjeg i jučerašnjeg dana, a pri čemu se izdvajala akcija „Očistimo Srbiju“. Naravno, to nije bila akcija očistimo Srbiju od otpada. To je bila akcija kako da očistimo budžet u Srbiji. Oni su čistili budžete po lokalnim samouprava, po ministarstvima, raznim direkcijama, stavili su milione u svoje džepove i zato danas mi imamo jednu situaciju da Dragan Đilas obilazi banke u zemlji i inostranstvu ne bi li podigao novac sa svojih računa.Sa druge strane imamo predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji svaki dan obilazi fabrike, obilazi gradilišta, obilazi Srbiju i obilazi radnike. U razgovoru sa radnicima po gradilištima, po fabrika, po raznim delovima Srbije razgovara o njihovim problemima i gleda kako sa svojim saradnicima tim radnicima omogući bolje uslove rada, da se podignu plate i da se napravi klima u Srbiji za dovođenje novih investicija koje će uticati na povećanje i zarada i penzija.Opozicija predvođena Draganom Đilasom i pomenutim Vukom Jeremićem ne miruje, ona ostrašćeno napada, ona preti, ona preti smrću, pa sa tim u vezi želim sa građanima Srbije da podelim informaciju koju sam dobio od nadležnog Republičkog javnog tužilaštva, a povodom pitanja koja sam postavio na sednici Skupštine Srbije koja je održana 29. juna, a koje se tiču i delovanja opozicije u smislu nasilničkog ponašanja i u smislu pretnji smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, njegovom bratu Andreju Vučiću i porodici Vučić.Prema tome, dragi građani Srbije, dobio sam obaveštenje da Više javno tužilaštvo u Beogradu postupa u predmetu po krivičnoj prijavi MUP-a, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, podnetoj protiv Zorana Čička iz Beograda zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti iz člana 138. stav 1. Krivičnog zakonika na štetu Andreja Vučića. Dakle, jasno je i ovom prilikom želim da pohvalim tužilaštvo

da će i Čičak i svi oni koji prete biti procesuirani i adekvatno osuđeni.Takođe, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je sa okrivljenim Milošem Zimonjićem zaključilo sporazum o priznanju krivičnog dela – ugrožavanje sigurnosti u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona na štetu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i okrivljenom je izrečena uslovna osuda kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne godine sa vremenom proveravanja u trajanju od četiri godine.To su ti Đilasovi opozicionari. Dakle, evo, kojim stvarima se oni služe, gledaju da prete, da uplaše. Međutim, neće nikada oni uplašiti ni predsednika Vučića, ni njegovu porodicu, ni vas iz Vlade Srbije, ni vas gospođo Vujović i sve nas narodne poslanike i sve predsednikove najbliže saradnike.Takođe, od istog Republičkog javnog tužilaštva sam dobio informaciju da su u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu pokrenuta dva krivična postupka povodom događaja od 7. jula prošle godine, a znamo šta se ovde dešavalo ispred Skupštine i u Skupštini Srbije 7. jula.Pokrenut je postupak protiv okrivljenog Srđana Noga zbog krivičnog dela - nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu iz člana 344a, stav 3. u vezi sa tavom 1. Krivičnog zakonika u kom predmetu je istraga pokrenuta naredbom od 11. jula prošle godine, a završena naredbom 24. maja ove godine i predmet je 28. maja dostavljen na nadležnost Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.Takođe, protiv okrivljenog Damjana Kneževića zbog krivičnog dela - nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu dana 9. jula 2020. godine doneta je naredba o sprovođenju istrage, a dana 28. maja ove godine predmet je dostavljen na nadležnost Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu zbog krivičnog dela - nasilničko ponašanje.Samo Nogo i Damjan Knežević i njihovi saborci, to su oni koji su kao predvodnici dela opozicije napadali, prebijali ovde ljude, gađali kamenicama policajce. Njihovi saborci iz Dveri su i fizički nasrnuli na našeg kolegu Marjana Rističevića. Pokušavali su svim mogućim nasilničkim metodama da upadnu u Skupštinu Srbije i na kraju su državne institucije reagovale, samo da podsetim, a to ne treba da zaboravimo, posle štrajka glađu naših dragih kolega dr Aleksandra Martinovića i drage koleginice Sandre Božić. Onda je tužilaštvo reagovalo.Nadam se da neće tužilaštvo u svom radu ostati samo na ovim informacijama koje sam dobio i da će ovde pomenuta nadležna tužilaštva nastaviti da vode istragu kako se ovakve stvari ne bi ponovile.Dakle, Srbija je moderna demokratska zemlja gde svako ima pravo na svoje mišljenje i iz opozicije i pozicije. Svedoci smo putem društvenih mreža jedne histerije i većine medija u Srbiji protiv predsednika Vučića, protiv Vlade Srbije i protiv svih onih koji govore kolega Janko Langura se odlično osvrnuo i na jedan događaj za koji nažalost, nisu na ovakav način vinovnici pronađeni, ni procesuirani, a koji se tiču atentata na predsednika Aleksandra Vučića u Srebrenici pre šest godina, tada na funkciji premijera Srbije. Dakle, za svaki atentat, za svako nasilničko ponašanje, ispad i pretnju treba da se odgovara i u Srbiji i u zemljama u regionu.Povodom Srebrenice

sa vama uvaženim gostima i sa građanima Srbije podeliti informacije.Prethodno želim da kažem da kada govorimo o zločinima koji su učinjeni nad srpski, bošnjačkim i drugim narodima i kada govorimo o nekim datumima to činimo ne zato da bi se ponovila, nego da se ne bi zaboravila, da se više nikada ne bi ponovila, i da jednostavno dođe do određene situacije da odgovaraju svi odgovorni za zločine koji su učinjeni i nad sprskim, bošnjačkim, hrvatskim i svim drugim narodima prilikom neželjenih ratnih sukoba tokom devedesetih da podsetim, danas je 14. juli, a prekjuče je bio 12. juli. Na Petrovdan 12. jula 1992. godine snage tzv. armije BiH i druge muslimanske snage pod komandom Nasera Orića upale su u srpska sela Zalađe, Biljača, Sase i Zagone i ubile i masakrirale 69 srpskih civila, više od 70 ranili, dok se 19 osoba i dan danas vodi kao nestalo. Sela su opljačkana, spaljena i još uvek nisu obnovljena.Od maja do decembra 1992. godine u napadima muslimanskih snaga pod komandom Nasera Orića uništeno je i razoreno desetine srpskih sela i na najbrutalniji način ubijeno stotine srpskih civila u opštinama Srebrenica, Bratunac i Skelani. Samo na području Srebrenice u tom periodu napadnuto je 21 srpsko selo, gde je ubijeno više od 400 civila. U napadu na 22 srpska sela opštine Bratunac u istom periodu ubijeno je najmanje 560 osoba.Na Božić 1993. godine združene snage podregije Srebrenica pod komandom Nasera Orića, u ranim jutarnjim satima napale su sprska sela na području Kravice u opštini Bratunac i ubile 48 meštana.Od 7. do 16. marta iste 1993. godine, uništeno je 688 domaćinstava i oskrnavljeno pravoslavno groblje u Kravicama. Na području opštine Srebrenica, Milići, Bratunac, Vlasenica i Osmaci u toku rata stradalo je najmanje 1.300 osoba srpske nacionalnosti, dok je na širem području Srednjeg Podrinja i Birča stradalo ukupno 3.267 Srba. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je oko 800 dece, a oko 5.400 porodica ostalo je bez pokretne i nepokretne imovine.Za ove zločine počinjene na srpskim stanovništvom na području Srebrenice, Bratunca i okolnih mesta do sada niko nije odgovarao pred sudovima u BiH, za pomenute zločine podigao je optužnicu protiv Nasera Orića i 2006. godine izrekao zatvorsku kaznu od dve godine zato što nije sprečio zločine nad Srbima, da bi u žalbenom postupku prvostepena presuda preinačena, a Naser Orić oslobođen bilo kakve krivice.Dragi građani, ovi zločini se moraju kazniti. Moraju se kazniti da se ne bi ponovili. Dakle, svi zločini se moraju kazniti i nikada ne treba da zaboravimo srpske žrtve. Nikada ne treba da zaboravimo ni srpske žrtve na Balkanu, ni bilo koje druge žrtve zato što se SNS predvođena Aleksandrom Vučićem zalaže i za mir i stabilnost i u Srbiji i regionu. Mi, prevođeni našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, želimo da Srbija iz godine u godinu bude što jača i jača, što i jeste danas.Vlada danas.Vlada Srbije i naš predsednik vode jednu odgovornu politiku, vode računa i o svim sporazumima i zakonima o kojima ovde raspravljamo. Vodi se računa i o ekologiji i o poljoprivredi, energetici, zdravstvu, bezbednosti zato što želim da našim građanima ostavimo jednu modernu, još jaču Srbiju, da našoj deci, a mi sve ovo radimo za budućnost naše dece, ostavimo jednu Srbiju koja će biti predvodnik i garant mira i stabilnosti i na Balkanu i u jugoistočnoj Evropi. Da bi to mogli moramo uvek davati punu podršku i Vladi Republike Srbije i našem predsedniku Vučiću. Živela Srbija.

više puta smo u ovom visokom domu imali prilike da govorimo o brojnim zakonima, konvencijama, sporazumima koji se odnose na poljoprivredu, na poljoprivrednu proizvodnju i to je pokazatelj koliko Vlada Republike Srbije i generalno gledano resorno ministarstvo vodi računa o ovoj oblasti privrede.Poljoprivreda je grana koja je u našoj zemlji tradicionalno opšte prisutna i evo konkretno recimo u mojoj opštini, opštini Raškoj iz koje dolazim, čini mi se da ne postoji nijedno domaćinstvo koje se barem rekreativno, barem ih hobija ne bavi poljoprivrednom proizvodnjom.

Evrope.Možda se čini da to sa aspekta razvijenosti jedne zemlje možda nije pohvalno, ali ipak ako posmatramo sa aspekta krize, sa aspekta pandemije koja je zadesila čitav svet mogli smo da vidimo koliko je zapravo značajno da jedna zemlja ima stabilnost, odnosno sigurnost na tržištu hrane, na tržištu poljoprivrednih proizvoda i to je razlog zašto je Republika Srbija imala najmanji pad BDP u Evropi i zašto smo jedna od zemalja koja se najuspešnije borila sa pandemijom korona virusom.Sporazumima o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Islanda, odnosno Republike Srbije i Švajcarske, o kojima danas raspravljamo, na dnevnom redu, definisane su određene izmene u odnosu na one koje su ranije ratifikovani.Cilj ovih zakona je dovođenje sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Islanda odnosno između Republike Srbije i Švajcarske, u vezu sa sa odlukom 1 iz 2021. godine mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije usvojene 28. maja kako bi se naravno obezbedilo da se ovim sporazumima obuhvati izmenjeni koncept odnosno Protokol B, uz uvažavanje sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država članica EFTA.Da bismo to razumeli, potrebno je naglasiti da je Republika Srbija sa svim zemljama članicama EFTA sklopila sporazume o poljoprivrednim proizvodima na bilateralnoj osnovi i to je jedan od glavnih instrumenata da se obezbedi pre svega slobodan protok robe i usluga između Republike Srbije i država članica EFTA.Potpisivanje ugovora sa EFTA zemljama je još jedan korak da se Republika Srbija bolje pozicionira kada govorimo o tom režimu slobodne trgovine i taj sporazum je za našu zemlju od izuzetno velikog značaja jer se pre svega na taj način povećava mogućnost za naše izvoznike, za naše poljoprivrednike, za naše proizvođače da bez carine izvoze određene poljoprivredne proizvode na veoma plodonosno i veliko tržište, tržište koje broji oko 13 miliona stanovnika naravno to je šansa da se što bolje iskoristi potencijal koje Republika Srbija ima kada govorimo o poljoprivrednoj proizvodnji.Na taj način se pre svega pospešuje i priliv stranih, direktnih investicija i prema podacima do kojih sam ja došla u ovom momentu je sa teritorije zemalja članica EFTA na teritoriji Republike Srbije i postoje investicije u vrednosti od dve milijarde evra s tim što se naravno u budućem vremenskom periodu očekuje da se taj priliv stranih direktnih investicija i poveća. Upravo ovo je pokazatelj koliko vodimo računa o svakom radniku, o svakom građaninu u Republici Srbiji i koliko vodimo računa o svakom seljaku o njegovom znojenju, o njegovom radu, trudu i o svakom radnom mestu u našoj privredi.Izuzetna mi je čast što imam priliku da gotovo svaki put kada ustanem da govorim u ovom Visokom domu da podsetim građane Srbije da smo otvorili u poslednjih nekoliko dana barem jednu novu fabriku ili novi proizvodni pogon. Danas sa ponosom ističem da je pre svega samo nekoliko dana gospođa Ana Brnabić postavila kamen temeljac za novi proizvodni pogon kompanije „Grunt fos“ u Inđiji gde će biti zaposleno 300 ljudi, dakle to je 300 novih porodica koji će se prehranjivati zahvaljujući samo jednom proizvodnom pogonu.I za razliku od onih koji su godinama unazad uništavali srpsku privredu i takmičili se u tome ko će više lanaca i katanaca da posadi na fabrike svuda širom naše zemlje, ja danas sa ponosom ističem da mi gotovo svakodnevno otvaramo nove fabrike, nova radna mesta i postavljamo kamene temeljce za neka nova zdanja koja ostavljamo u amanet svim budućim generacijama.Ja danas poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije želim da govorim u ime svih onih mladih ljudi koji su period bolne tranzicije osetili na sopstvenoj koži. U ime svih onih mladih ljudi čiji su roditelji ostali na ulici, prepušteni ulici, svih onih mladih ljudi čiji su roditelji bili jedni od 500 hiljada ljudi, dakle, 500 hiljada roditelja koji su u tom momentu nisu imali prosto mogućnosti da prehrane svoju decu. Nisu imali mogućnosti da obezbede osnovnu životnu egzistenciju. Ja danas želim da govorim u ime svih onih mladih ljudi koji osuđuju sve ono što se dešavalo u u Srbiji u tom periodu, koji osuđuju uništavanje srpskih simbola poljoprivrede, uništavanje srpske industrije, uništavanje vojske, uništavanje zdravstva, uništavanje svega što je bilo srpsko. Jer, naša deca, buduće generacije ne zaslužuju da o tome ćutimo.Mi nemamo prava da ćutimo o tome, da se u Republici Srbiji postojali političari koji su uništavajući srpskog seljaka, uništavajući prosečnog srpskog radnika sebi stavljali pare u džep, da bi danas mogli da kupuju džipove od 200.000 evra, da bi danas mogli da kupuju nekretnine u najelitnijim delovima Beograda.Konačno, Beograda.Konačno, ja danas želim da govorim u ime svih onih mladih ljudi koji više neće dozvoliti da se takvi osioni političari ponovo vrate na vlast, jer je naša budućnost, budućnost naše dece važnija od pojedinačnog profita svakog političara u Republici Srbiji.Želim u ime svih tih mladih ljudi da postavim jedno prosto pitanje – odakle nekome silni miliona za samo par godina vlasti i to baš zarađeni u tom momentu kada je Srbija najviše grcala u dugovima, kada je Srbija najviše propadala. Da li je moguće da je neko bio toliko vispren, toliko pametan da smisli nekakvu formulu za uspeh i da na račun prosečnog građanina Republike Srbije zaradi silne milione baš u tom momentu kada prosečno srpsko dete sebi nije moglo da obezbedi ni koru hleba.Na to pitanje poštovana gospodo iz bivšeg režima dugujete odgovor svojoj omladini iz Republike Srbije, omladini koja je bila žrtva vašeg režima, omladini koju ste terali iz naše zemlje, koji su odlazili trbuhom za kruhom u nadi da će negde van granica sopstvenog ognjišta da pronađu bolju budućnost.Gete je jednom prilikom rekao da je dobra volja vrednija od svakog uspeha i mi smo imali volju da našoj deci, da budućim generacijama, našim unucima ostavimo nešto po čemu ćemo ostati upamćeni. Jedino ograničenje koje čovek ima u životu je ono ograničenje koje postavi sam sebi u svojoj glavi. Sve dok sanjamo o velikim delima, sve dok maštamo o velikim projektima, imaćemo snage i mogućnost da ta ista dela i ostvarimo, jer su sva ona deo lepše i svetlije budućnosti, kako naša deca i zaslužuju. Živela Srbija.

danas na dnevnom redu imamo ugovor u zajmu za projekat za daljinsko grejanje u Kragujevcu, potpisan između Vlade Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.Ugovor razvoj.Ugovor je potpisan 2. jula 2021. godine u iznosu od 18 miliona evra i deli se na dve tranše. Prva tranša od 14 miliona evra će biti upotrebljena za demontažu postojećih starih kotlova i ugradnju novih kotlova za toplu vodu sa snagom od 110 megavata koji će se ugraditi u novoj kotlani. Drugi deo deo kredita u iznosu od četiri miliona evra treba da posluži da projekat da bi se uklonio postojeći pepeo korišćenja uglja za

projekat će omogućiti da se potpuno isključi korišćenje uglja u sistemu za grejanje i time ćemo dobiti dosta benefita, dosta prednosti. Pre svega dobićemo potpuno čisti vazduh u gradu Kragujevcu, jer znamo da da korišćenje uglja i te kako loše deluje na sredinu, pa ćemo iz tog projekta dobiti sledeće poboljšanje energetske efikasnosti. prednost i za životnu sredinu.Smanjenje emisije ugljen-dioksida za 66% ili u 60,364 tona godišnje. eliminacija emisije sumpor-dioksida od 556 tona godišnje. Eliminacija čvrstih čestica PM 10 tona godišnje ili ukupna emisija PM čestica 99,3 tone godišnje. Smanjenje emisije azot-oksida od 98 tona godišnje ili 89%. Ušteda vode od 39,200

tona godišnje, bezbedno odlaganje postojećeg inventara i letećeg pepela sprečavanjem buduće generacije pepela i šljake.To su benefiti koje grad Kragujevac dobija i tako se gradi i tako se radi u Srbiji i tako se vodi računa o životnoj sredini i svemu onome što je

ljudima koji su nekada vodili grad Niš, u gradu Nišu i danas liju krokodilske suze nad gradom Nišom kako su ljudi iz SNS koji su vodili od 2012. godine i danas vode grad Niš, nekompetentni i ne znaju da rade svoj posao, pa bih samo podsetio građane Niša koliko su ti ljudi za vreme njihove vladavine i vođenja grada Niša u trajanju od 16 godina, tačnije od 1996. do 2012. godine, usrećili grad Niš, tako da je dobio epitet i naziv dolina gladi.Jednostavno sve što je u Nišu trebalo da služi za prihod i stvaranje prihoda građanima je poništeno i upropašćeno i ugašeno i znamo odlično, znaju građani, jednostavno građane ne možete da prevarite koliko god da se služite bilo kojim podmetanjima, izmišljanjima ili neistinama, građani odlično znaju kako su živeli za vreme vladavine žutih i da ih ne nabrajam još koliko ih je bilo u tom orkestru od 1996. do 2012. godine.Ono što

iz mulja i blata u koga su ga uvalile prethodne vlasti, jer podsetiću samo da sam član Odbora za budžet i za finansije, da smo raspravljali o tome i da je Državna revizorska institucija utvrdila da je samo od zauzeća privatne imovine grad Niš zadužen za preko pet milijardi i 100 miliona milijardi i 100 miliona evra koji dospevaju gradu Nišu na naplatu. Ako imamo u vidu da je dug koji je ostavljen SNS i ljudima koji su vodili, gradonačelnicima koji su vodili od 2012. do 2021. 2021. godine, preko pet milijardi duga je ostalo po različitim osnovama da je grad Niš to već servisirao i doveo budžet grada Niša do jednog podnošljivog stanja. Kada sve to dodate, to je blizu 11 milijardi evra, a budžet grada Niša nikada preko devet milijardi evra.E, toliko da građani Niša znaju, a ja sam siguran i ubeđen da oni znaju ko je kako se ponašao i ko je kako vodio grad Niš i najviše ono što manipulišu sa tim jeste navodno poklon aerodroma Republici Srbiji.Ko bi drugi trebao da upravlja aerodromima i gde u svetu ima da neko drugi upravlja aerodromima sem države, i ko tolika sredstva ima da raspolaže tolikim sredstvima da bi mogao da podigne infrastrukturu, onu koja je potrebna za funkcionisanje aerodroma u Nišu, a to je novi toranj, to je nova zgrada? Zašto? Zato što sve više letova iz Niša imate i sve više turista.Nažalost, te rezultate umanjila je epidemija koja je zahvatila ceo svet, ne samo nas, ali jednostavno građani Niša treba da znaju da je ovo čista manipulacija i čisto podmetanje ljudima koji vode grad Niš, a vode ga u pravom smeru i dosta vremena treba još da prođe da bi konsolidovali da bi sve pokrili i ono što su prethodnici napravili i neće i ne daj Bože da se brzo vrate na vlast, a to građani Niša sigurno neće dozvoliti, jer znaju kako su prošli kako su prošli pod njihovom vlašću.Kratko bih se osvrnuo da vidim kako to izgleda i sa aspekta države Srbije i sa aspekta Vlade Srbije i našeg predsednika države, kako danas Srbija kako danas Srbija stoji.Kada je u pitanju BDP samo da podsetim da 2020. godine smo imali najmanji pad u Evropi od minus jedan, a očekivalo se mnogo više. Ono što ohrabruje i ono što je dobro jeste prvih šest meseci, prvi kvartal, rast BDP za prva tri meseca je 1,7%, a ono što je najvažnije i ono što ohrabruje jeste da u drugom kvartalu je rast BDP preko 15% što nas hrabri da smo na dobrom putu i da Srbija ide pravim putem, a to znači da će prvih šest meseci preko osam zarez nešto biti rast BDP u Srbiji i ja sam ubeđen da će to biti jedan od najvećih rasta BDP u Evropi.To je taj put kojim Srbija kojim Srbija ide i svakim danom je sve jača u privrednom, političkom i vojnom pogledu. U privrednom pogledu se ove godine gradi osam autoputeva pored izgrađenih tri. Sad, moje pitanje, gde, u kom delu sveta i u kojoj zemlji se to u toku jedne godine gradi osam autoputeva? To je rezultat ove Vlade.Pored toga

ušlo u plan izgradnje i to se već naveliko gradi. Koliko bolnica, domova zdravlja i ambulanti je urađeno u prethodnih nekoliko meseci. Koliko škola se gradi i renovira. Brza pruga Novi Sad – Subotica, Novi Sad – Beograd i Novi Sad – Subotica koja će biti veza sa Budimpeštom brzinom preko 200 kilometara. To je nešto što Srbija nije do sada imala i to je ono o čemu treba pričati i o čemu treba podsećati građane.Takođe, građane.Takođe, u planu je izgradnja pruge Beograd – Niš, Niš – Preševo i to brzinom preko 160 km. Nikada to Srbija nije imala. Evo prilike da se u tom pravcu omogući da investitori mogu slobodno i što više da dolaze, a sami vidimo da ih je sve više i preko 60% svih svih investicija koje dolaze na Balkanu su uglavnom opredeljeni za ulaganje u Srbiji.Ove godine počinje i izgradnja metroa. Svakim Svakim danom se vidi da je Srbija sve jača i da se svakim danom menja. Kada je Vojska Srbije u pitanju, podsetio bih samo građane da znaju, a veliki broj nas i zna, posebno ljudi odavde, gde je Vojska Srbije bila dovedena za vreme vladavine prethodnih, do 2012. godine praktično Vojska Srbije je bila dovedena do prosjačkog štapa.Šta se danas događa sa vojskom Srbije? Svima je poznato koliko je danas vojska snažnija, koliko je danas vojska opremljenija i ono što hrabri je kada naš predsednik države kaže da će u ne manjem i ne kraćem roku od devet meseci Vojska Srbije biti za dvostruko jača. Onda je poruka sasvim jasna u kom to pravcu ide. Zato mnogima nije pravo i ne vole što je Srbija svakim danom sve jača i sve snažnija, a posebno vojno, jer znamo šta to znači i koliko to vredi za jednu državu.Kada je u pitanju politička stabilnost, sve je veća uloga Srbije u svetu, sve je više prijatelja u svetu. Sve je ovo moguće samo zato što imamo načelu države čoveka koji sigurnom rukom vodi Srbiju stabilnim i sigurnim putem u bolju budućnost. Zato građani Srbije daju punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću.U danu za glasanje podržaću, zajedno sa mojom Poslaničkom grupom Aleksandar Vučić – Za našu decu, sve predloge i zakone i sporazume koji su bili na dnevnom redu. Živela Srbija!